Kolegice i kolege nastavljamo sa pojedinačnom raspravom. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, objedinjena rasprava.

prije stanke ali neovisno o tome ništa bitno se nije promijenilo. Zašto sam se ovo javio posebno za diskusiju posebno za diskusiju iako nisam mislio diskutirati po ovoj točci dnevnog reda zato što su me ponukale neke rasprave prvenstveno u onom dijelu kada se govorilo da predlagači zakona bez osjećaja za nacionalno dostojanstvo predlažu ovakav zakon i da praktično sa predlaganjem ovakvog zakona skupljanje je populističkih poena prema javnošću. Ono što moram posebno reći da u nikom slučaju naša inicijativa ispred Hrvatskih laburista Stranke rada ne ide u tom dijelu. Mi smo u našem programu jasno se opredijelili i ja ću u tom dijelu i citirati dio našeg programa da ne bi bilo nekakve određene dvojbe. "Iz Mirovinskog fonda treba izuzeti sve mirovine koje nisu posljedica plaćenih doprinosa. Po hitnom postupku revidirati sve skupine s privilegiranim mirovinama". Znači stav Hrvatskih laburista Stranke rada je bio sve skupine privilegiranih mirovina. Jedna od te skupine jasno i predsjednička mirovina. Mi smo kada je bila rasprava o povlaštenim mirovinama zastupnika u Hrvatskom saboru mi smo se tada jasno opredijelili da svima treba praktično tu privilegiju ukinuti. Zašto? Zato što imamo svoj stav da se pravo iz mirovine treba ostvariti na osnovu uplaćenih doprinosa koji jesu u fond, a ako treba dati nekome ili nekim skupinama nekakve dodatne zasluge onda to treba ići iz nekih drugih izvora prihoda i da tu treba biti jasno raščlanjeno. Zato i ove današnje diskusije koje su pokušale na neki način nametnuti Hrvatskim laburistima da skupljamo temeljem toga određene poene u svakom slučaju odbacujemo računajući sa time da one skupine od 13 povlaštenih mirovina na neki način će biti i dalje naša inicijativa da one izađu iz mirovinskog sustava i jasno da se ovdje ne radi o predsjedniku jer mi u svakom slučaju itekako poštivamo i cijenimo instituciju predsjednika RH, on je predsjednik kojeg posebno cijenimo i u nikakvoj primisli nam nije bilo da to bude individualizirano sa sadašnjim predsjednikom prvenstveno se radi o određenoj dužnosti koja se mora izjednačiti sa svim pravima, praktično ostvariti jednakost svih građana u RH pred zakonom. Kada govorimo o određenom dostojanstvu dostojanstvu onda neki kada spominju dostojanstvo onda bi se trebali vratiti dostojanstva umirovljenika koji se nalaze u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje njih milijun 200 sa prosječnom mirovinom od 2 tisuće 150 kuna i onaj dio umirovljenika koji su ispod tog prosjeka i kako oni jednostavno teško preživljavaju kraj sa krajem. Prvenstveno u onom dijelu kada govorimo da dio njih je stekao tu mirovinu i ispod prosjeka za puni radni staž. Jasno da mi Hrvatski laburisti smo protiv toga da se na osnovu jednog mandata ili na osnovu neke određene stvari određuju određene određene privilegije, a u ovom slučaju radi se o mirovini koja je daleko veća od onoga što imaju prosječni prosječni umirovljenici. I u svakom slučaju to je stvar koja obične građane na neki način bode i smeta. Jasno, svjesni smo toga da to nisu financijski iznosi koji eventualno mogu pomoći ovoj ostaloj skupini ali prvenstveno radi se o određenoj pravednosti, pravednosti da svi jednaki da budemo pred zakonom. Evo i u tom dijelu, evo neću dalje ni duljiti, mislimo da ovakav ovaj potez bi samo mogao imati pozitivnih efekata prema građanima, a to vidite bi itekako građani znali cijeniti jel u svakom slučaju građane pogotovo one koji teško preživljavaju u svakom slučaju smeta im određena privilegija koju imaju pa makar to bila i privilegija predsjednika RH. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Na vaše izlaganja imamo jednu repliku, zastupnik Branko Vukšić. Izvolite. Poštovani kolega, vi ste isto tako spominjali rušenje nacionalnog dostojanstva koje nam je spočitnuo potpredsjednik Sabora gospodin Nenad Stazić i recimo tržiti sa nacionalnim blagom nije rušenje nacionalnog ponosa i dostojanstva. Dovoditi se u poziciju sluge nije rušenje dostojanstva. Rušenje nacionalnog dostojanstva i populizam je zapravo borba za pravednost s tim da mi znamo da ne postoji stara i nova pravednost kao što je u jednoj predizbornoj kampanji rečeno. Mi znamo da pravednosti ima ili nema. Nas je u ovom prijedlogu jedino vodila jednakost i ništa drugo. Sve ostalo je i da se poslužim rječnikom gospodina Stazića čisti populizam. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Ispred predlagatelja ministar gospodin Mirando Mrsić. Izvolite. Ispričavam se ispred Vlade ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ono što smo i rekli da je Vlada najavila da će vrlo brzo u saborsku proceduru uputiti cjeloviti prijedlog zakona koji će regulirati i predsjedničku mirovinu ali i prava zastupnika posebno kada govorimo o pravima koja se tiču povratka na radno mjesto od kuda zastupnici dolaze. Dakle vrlo brzo ćete to imati na klupama. A gospodinu Zlatku Tušaku samo jedan mali ispravak nećemo reći netočnog navoda nego ispravak činjenica dakle kada govorimo o posebnim mirovinama ili mirovinama po posebnom zakonu one se već i sada isplaćuju iz proračuna jer od 35 milijardi kuna koliko nam treba za mirovine 21 milijarda nam treba za mirovine po Zakonu o mirovinskom osiguranju. osiguranju. Prikupimo negdje otprilike oko 17, 18, 19 milijardi, prema tome ove sve druge mirovine se financiraju iz proračuna. I ono što ćemo mi vrlo brzo pokazati je jedan transparentni sustav gdje će se vidjeti točno koliko i u tim posebnim mirovinama ima dio mirovine koja je zaslužena radom i izdvajanjem u mirovinski sustav. Primjer su akademici, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti gdje većina akademika odlazi u mirovinu sa punim radnim stažom i punim godinama života. Dakle zaslužili su mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, a onda država doda onaj dio koji zovemo dodatak na mirovinu, mirovinu, znači dodatak zato što ste bili u akademiji i taj dio se treba financirati iz proračuna. Dakle vrlo brzo ćemo i na tom polju pokazati otvorene karte, dakle i ove posebne mirovine se već i sada financiraju iz proračuna, ne financiraju se iz doprinosa. Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Završili smo sa pojedinačnom raspravom. U ime predlagatelja da li se želi netko javiti? Ukoliko ne, zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to stvore uvjeti.